Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti

dve nedelje ovde smo raspravljali o izboru sudija i ukazali da je taj izbor sa aspekta Bošnjaka neprihvatljiv i da nanosi direktnu štetu Bošnjacima u Republici Srbiji, jer dodatno narušava ionako neusaglašenu nacionalnu strukturu zaposlenih suda, naročito onog u Novom Pazaru.Zbog toga smo mi poslanici SDA Sandžaka i glasali protiv ovakvog izbora i pozvali smo da se taj konkurs poništi i raspiše novi. Isti takav poziv uputilo je i Bošnjačko nacionalno veće kao najviše predstavničko telo Bošnjaka u Republici Međutim, izbor sudija je sproveden i mimo tih zahteva legitimnih predstavnika Bošnjaka.Ipak, predstavnici pravosuđa u Novom Pazaru se nisu na ovome zaustavili. Nevladina organizacija Forum 10 obratila pismom predsedniku Osnovnog suda u Novom Pazaru Đorđu Gojgiću gde su od njega tražili podatke o nacionalnoj strukturi sudija u tom sudu. u svom pisanom odgovoru na krajnje neprofesionalan, nepristojan i što je najgore i veoma preteći način odgovara ovoj nevladinoj organizaciji.Naime, taj predsednik u svom odgovoru otvoreno preti svima onima koji se usude da otvore pitanje zastupljenosti Bošnjaka u tom sudu, uključujući i nas narodne poslanike, pa i mene lično koji sam o toj temi govorio, nazivajući nas pripadnicima nekakvih organizovanih međunarodnih kriminalnih grupa i plaćenika koji radimo za nekakve organizovane međunarodne kriminalne grupe.U tom najspornijem delu pisanog odgovora, predsednik suda u Novom Pazaru, Đorđe Gojgić, poziva na preduzimanje, citiram: „Koraka i akcija u sprečavanju širenja neargumentovanih i lažnih tvrdnji kojima se pokušava narušiti ugled pravosuđa vezano za ovo pitanje, a koje tvrdnje najverovatnije potiču iz krugova bliskih organizovanom međunarodnom kriminalu, koje tvrdnje kriminalne organizacije plasiraju preko lica koja su na njihovom platnom spisku ili su od kriminalnih organizacija na drugi način zavisna, dovodeći i stručnu i širu javnost u zabunu“, završen citat.Ovo je, dame i gospodo, klasičan primer institucionalnih pretnji i zastrašivanja. Ovo je skandal. Dakle, mi narodni poslanici, Bošnjačko nacionalno veće, nevladine organizacije iz Novog Pazara, mediji, naši ugledni akademski građani, pa i Evropska komisija i OEBS, svi mi koji postavljamo pitanje zastupljenosti Bošnjaka u pravosuđu i u pravosudnim institucijama u Sandžaku, za predsednika suda Đorđa Gojgića, kako on to kaže – pripadamo krugovima organizovanog međunarodnog kriminala.U

u procesu pristupanja EU, predsednik suda u Novom Pazaru iznosi ovakve pretnje svima nama koji se usudimo da spomenemo zastupljenost Bošnjaka u sudu u Novom Pazaru. A kada se ipak usudimo i pitamo, pitam se, da li ćemo mi ili članovi naših porodica snositi nekakve posledice nakon njegove osvete.Pitam ministarku pravde, Nelu Kuburović, da li je obaveštena o ovim tvrdnjama predsednika suda u Novom Pazaru i da li stoji iza ovih njegovih reči? Ukoliko ministarka ne stoji iza ovih reči, tražim da pod hitno pokrene postupak za njegovu smenu, jer ovakvim ponašanjem, Đorđe Gojgić je izgubio svaki legitimitet da sudi Bošnjacima u Sandžaku i uopšte da obavlja bilu kakvu funkciju u pravosudnim institucijama u ovom gradu.Republičkog tužioca za organizovani kriminal pitam, šta je preduzeo po pitanju iznetih tvrdnji predsednika suda? Tražim da sprovede istragu i da nam kaže da li postoje takve organizacije, da li postoje takvi spiskovi i ko su lica koja se nalaze na tim spiskovima?Na

još jednu rezoluciju BiH u kojoj će od evropskih parlamentaraca tražiti da se izjasne o referendumu koji je Republika Srpska sprovela i koji se odnosi na obeležavanje dana Republike Srpske. navodno da se osudi secesionistička politika koju vodi Republika Srpska.Jedna od odredbi ove rezolucije biće i promena Dejtonskog sporazuma, tvrdeći da Republika Srpska politički zloupotrebljava Dejtonski sporazum, u rezoluciji će se tražiti od međunarodne zajednice da pokrene i postdejtonske razgovore o novom uređenju Bosne i Hercegovine.Svakako da je reč o pokretanju još jedne rezolucije koja ima za cilj da potpuno neopravdano osudi Republiku Srpsku za secesionističko rušenje institucija BiH. Moje pitanje je je upućeno ministru spoljnih poslova i potpredsedniku Vlade Republike Srbije Ivici Dačiću – šta će država Srbija uraditi po tom pitanju, s obzirom da je Srbija jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma. Takođe, ovo je još jedna inicijativa koja ne doprinosi smirivanju tenzija u regionu. Hvala.

**Marinika Tepić** Zahvaljujem predsednice.Imam jedno pitanje koje želim da uputim u ime, rekla bih vrlo uznemirenih građana južnog Banata, naročito sa teritorije Alibunara, Vladimirovca, Bele Crkve i Pančeva. Vezano je za otpočinjanje geoloških istraživanja nafte i gasa na prostoru zaštićenog prirodnog dobra Deliblatska peščara.Deliblatska peščara je jedinstveno prirodno dobro na teritoriji čitave Evrope i ono što imamo kao informaciju poslednjih dana jeste da radnici NIS-a intenzivno otpočinju da ispituju teren Deliblatske peščare u potrazi za naftom i gasom.U tom smislu, ne znam da li sam došla do pravih informacija, zbog toga i postavljam pitanje, želim tačan odgovor od ministarstava koja koja su pravni naslednici drugih ministarstava iz 2013. godine. Pretpostavljam Ministarstva energetike i drugog ministarstva zaduženog za prostorno planiranje,

dalo saglasnost NIS-u da nastavi izvođenje geoloških istraživanja za naftu i gas na području Deliblatske peščare, odnosno celog južnog Banata i to do 31. decembra 2020. godine.S obzirom da smo duboko uvereni i moja malenkost i svi moji sugrađani iz južnog Banata da NIS nije u nameri da sprovodi ovakva istraživanja iz ljubavi prema istraživanjima, već zbog potencijalne eksploatacije, koja po prirodi stvari jeste prirodni nastavak istraživanja, želimo da znamo - šta će sa našim prirodnim dobrom, jedinstvenim u Evropi, naročito ekološkom oazom Pančevaca usled dugogodišnjeg, višedecenijskog zagađenja desiti? Hoćemo li uskoro se susretati sa bušotinama i naftnim pumpama usred Deliblatske peščare? Zahvaljujem. **Marko Đurišić** Hvala poštovana predsednice.Moje pitanje je upućeno predsedniku Vlade, gospodinu Vučiću, s obzirom da danas je izgleda on jedina adresa sa koje možemo da očekujemo neki odgovor, ako naravno tog dana nije preterano ljut.Početkom ove nedelje dobili smo vest da je Srbija prva u Evropi, ali ne po rastu bruto nacionalnog dohotka, ne po smanjenju deficita, niti po bilo čemu dobrom, nego po broju ljudi građana Srbije koji su ugroženi od siromaštva. 25,4% građana Srbije je po anketi koju je sproveo Republički zavod za statistiku ove godine ugrožen od siromaštva. Po tome smo prvi u Evropi.Moje pitanje je predsedniku Vlade – šta će Vlada preduzeti da bi se ovo stanje promenilo? Ovo stanje iz godine u godinu se pogoršava. Pre četiri godine taj procenat je iznosio 12,8. On je dupliran za ove četiri godine pod svim vladama koje Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima formirala.Da li će Vlada konačno urediti nešto, umesto što će se svađati sa građanima, nazivati ih lenjivcima, nesposobnjakovićima, mrziteljima, samo zato što žele da žive pošteno, dostojanstveno od svoga rada u ovoj zemlji? Da li će uraditi nešto konačno na izmenama Zakona za podršku porodicama sa decom? Ako gledamo ove podatke 35% porodica sa troje i više dece je ugroženo danas od siromaštva.Da li će Vlada uraditi nešto za samohrane roditelje, porodice samohranih roditelja danas 35,4% njih živi u opasnosti da sklizne u ono što se statistički kaže siromaštvo.Da li će Vlada da uradi nešto da spreči, sada već slobodno možemo to da kažemo, egzodus građana Srbije jer se duplira broj građana koji iz godine u godinu napuštaju Republiku Srbiju u potrazi za boljim životom, za dostojanstvenim životom?Podaci su tu. Čak ni ova lažna statistika kojom Vlada pokušava da oboji u ružičasto život u Srbiji to ne može da promeni i mislim da je krajnje vreme za neke mere. Mi ćemo prvih mesec dana rada ove Skupštine završiti da nismo doneli ni jedan zakon i raspravljali ni o jednom zakonu koji utiče na bolji život građana. Donosimo odluke o novom zaduženju na sledećoj sednici i nigde nema rasprave ovde u parlamentu kako će građani bolje živeti.Ono što očekujemo od Vlade to je najkasnije kada bude donošen budžet za 2017. godinu da dođe ovde sa strategijom za borbu protiv siromaštva, sa strategijom i jasnim planom da se poveća zaposlenje mladih ljudi.Poražavajući su podaci da 40% porodica sa malom decom danas u Srbiji ne može egzistencionalne potrebe same da obezbede te porodice, nego se oslanjaju na pomoć roditelja i porodice.

pitanje danas premijeru je – da li će i kada će doći sa jasnim planovima da taj budžetski suficit za koji on čvrsto veruje da postoji da to pretvori u neke konkretne mere kako bi se život građana Srbije poboljšao? Hvala.

Želim da dobijem informaciju – zašto Ministarstvo pravde odbija da sprovede postupak za razrešenje sudskog veštaka Mirjane Labović iz Gradskog zavoda za veštačenje, a postupak za razrešenje je pokrenut zbog sumnje u njenu stručnost, odnosno da je falsifikovala diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini?Istovremeno bih u vezi sa tim pitao i ministra prosvete da nam kaže i da tu informaciju dostavi Ministarstvu pravde koje očito nije u stanju samo da pribavi tu informaciju, mada je u ranijim slučajevima bez problema pribavljalo podatke od drugih državnih organa da li je ikada u SFRJ ili SRJ Univerzitet u Prištini nosio naziv – univerzitet Kosova u Prištini?Što se tiče Mirjane Labović, želeo bih da postavim pitanje Vladi Republike Srbije – šta je uradila povodom zahteva Poverenika za informacije od javnog značaja, odnosno za njegovo rešenje kojim se nalaže Gradskom zavodu za veštačenje da dostavi podatke u kojim je predmetima veštačila pomenuti sudski veštak Mirjana Labović? Već je kažnjen Gradski zavod sa 400.000 dinara, a ima preko 80 novih zahteva za te iste informacije, tako da će Gradski zavod za veštačenje postati verovatno rekorder i biti kažnjen i više nego „Srbijagas“ i „Telekom“ koji su bili ranije rekorderi zajedno.Ko je toliko moćan da štiti pomenutog sudskog veštaka Mirjanu Labović i kakvi su to predmeti u kojima je ona veštačila i ko se toliko toga boji? Vrlo interesantno pitanje.Što se tiče sudskih veštaka koji su izuzetno bolna tačka i takođe jedan od velikih problema sudskog pravosuđa, želeo bih da pitam Ministarstvo pravde – da li je odlučivalo u ponovnom postupku o predlogu za razrešenje sudskog veštaka Anice Bajić koja je bila upisana u sudski registar kao sudski veštak za oblast grafoskopije, a brisana je rešenjem ministra Nikole Selakovića 2013. godine?Naime, ona je bila upisana na osnovu diplome navodne kriminalističke škole za koju je utvrđeno da ne poseduje nikakvu akreditaciju za rad kao školska ustanova, niti kao privredno društvo, niti kao preduzetnik.Upravni sud je nedavno uvažio žalbu Anice Bajić i poništio rešenje ministra pravde, tako da je sada ponovo na Ministarstvu pravde da odluči o tom postupku.Šta je zanimljivo kod tog rešenja? Da vidimo kakvi su nam sudski veštaci. Anica Bajić je u žalbi navela da za njenu oblast ne postoji nikakva specijalna škola, već da mogu da veštače nadareni pojedinci, pa sada slušajte zanimljivost, nešto poput rašljara koji nemaju nikakve formalne kvalifikacije za to, ali imaju prirodni dar. Jako zanimljivo.Kakvi su nam sudski veštaci imamo još jedan slučaj. Dokle je Ministarstvo pravde stiglo sa postupkom odlučivanja povodom predloga za razrešenje sudskog veštaka Miodraga Petrovića sa funkcije sudskog veštaka za oblast mašinska tehnika. Podnet je zahtev pre šest meseci. Pomenuti veštak nema visoku stručnu spremu iz date oblasti.Inače, taj čovek je poznat kada je pre neki dan napao fotoreportera i novinarku „Večernjih novosti“. To je bilo u „Večernjim novostima“. On je istovremeno sudski veštak iz oblasti ekonomije, mašinske tehnike i stečajni je upravnik. Čovek je završio Višu mašinsku školu, pa je posle dve godine završene upisao privatni Ekonomski fakultet gde je završio i master studije.Kako je moguće da mu se priznaju ispiti sa Više mašinske škole na Ekonomskom fakultetu? To bi mogao i ministar prosvete da nam kaže.Želeo bih da pitam ministra Vulina da pitam ministra Vulina – da li se sutrašnja isplata ličnih invalidnina, kao i porodičnih koje primaju po osnovu Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti ratni vojni invalidi i porodice poginulih biti umanjene za 2,8% i ako je to tačno na osnovu čega je izvršeno to umanjenje?Za Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, voleo bih da nam kažu s obzirom na situaciju u Beloj Crkvi gde mesecima unazad firma „Eko 21“ d.o.o. skladišti i uništava otrovni otpad, ko je odgovoran za ekološku katastrofu u Beloj Crkvi, odakle je donošen otrovni otpad u tolikoj količini? Radi se o stotinama tona. Po čijem nalogu je pokrajinski inspektor mesecima zataškavao ceo slučaj i da li je tačno da je otrovni otpad prevezen u Novi Sad i da je sada tamo truje građane? Ako je to tačno, gde se on nalazi? Hvala. Aleksandra Jerkov. ministru privrede. Ja sam već jednom pitala gospodina Sertića za ovu temu, međutim, odgovorio mi je na način koji nije zadovoljavajući, pa ću ponovo postaviti pitanje, sada novom ministru, verujući da će on možda imati više razumevanja za ovaj problem. Ujedno pozivam i predsednika Vlade Republike Srbije i predsednika Republike, da kada u subotu budu dolazili na ovu priredbu, koju priređuje gradonačelnik Novog Sada, koji uključuje mnogo vojne opreme, da pogledaju sa leve strane kada budu ulazili u Novi Sad, videće jedan kostur od zgrade, to je tzv. zona Sever 4. u koju je Novi Sad do sada uložio četiri milijarde dinara.Na

i ukoliko grad Novi Sad ne završi ovaj objekat do danas, tako piše u Aneksu II ugovora koji je Zavod za izgradnju grada potpisao 4. oktobra 2016. godine, on će kompaniji koja tu treba da se nalazi svakog dana, gospođo predsednice mislim da je to i vama važno, uplaćivati 20.000 evra penale.Dakle, kada prođe prvi dan Novi Sad će toj kompaniji dati 20.000 evra, drugog dana 40.000, trećeg 60.000 itd, i to su sve pare koje će građani Novog Sada platiti zahvaljujući divnom poslu koji je gradonačelnik Novog Sada sklopio u nemogućnosti za privuče prave investicije, pa je malo kupio investicije parama građana Novog Sada.Ovaj ugovor se nekoliko puta do sada menjao, imali smo nekoliko aneksa ugovora, svaki put je to izgledalo tako da se troškovi grada Novog Sada uvećavaju. Zbog tog projekta Novi Sad je odustao od mnogih drugih projekata koje je planirao. Umanjuje socijalna Umanjuje socijalna davanja, odustaju od asfaltiranja pojedinih ulica, odustao je od rešavanja problema lista za čekanje u novosadskim vrtićima i svaki put kada je Skupština grada verifikovala novi Aneks ugovora on je u sebi sadržavao nove obaveze za grad Novi Sad.Da ne bude da je ta kompanija toliko crna, evo, jedan srećan podatak, oni su sklopili ugovor sa jednom taksi kompanijom iz Novog Sada, da kada radnici padnu u nesvest, pošto im se često dešava da padnu u nesvest, pošto 12 sati stoje za trakom, ta taksi kompanija ih besplatno preveze do bolnice tako da se radi o jednoj humanoj kompaniji, ne radi se o nekome ko ne ceni prava radnika.Moje pitanje je sada novom ministru, pošto evo, ja priznajem, ne mogu da shvatim u čemu je isplativost tog posla da pokuša ponovo da mi objasni, kao građanki Novog Sada, evo, ne kao narodnoj poslanici, na koji način investicija u kojoj Novi Sad ulaže 40 miliona evra, Republika Srbija 10 miliona evra, a kroz koju će se za 10 godina, tako piše u ugovoru, Novom Sadu vratiti 10 miliona evra.Dakle, to je investicija zahvaljujući kojoj će grad Novi Sad za 40 godini biti na nuli. Na koji način je ta investicija dobra za grad Novi Sad? I, neka objasni i predsedniku Vlade i predsedniku Republike kada budu išli u Novi Sad i u subotu da pogledaju tu zgradu i neka vide šta će građane Novog Sada koštati 20.000 evra svakog dana. Da li postoji odgovornost za to što ta hala nije završena? Da li postoji mogućnost da taj koji je trebao da završi plaća te penale, a ne grad Novi Sad, ili je ovo posao u kom zarađuju apsolutno svi privatni partneri, a plaćaju isključivo građani Novog Sada? Ja mislim da to interesuje sve poslanike, u ostalom i sve građane Republike Srbije, jer to je način na koji u ovu zemlju dolaze investicije. One da dolaze, one se kupuju, a kupuju se parama građana.

Danas ću postaviti nekoliko pitanja različitim predstavnicima vlasti, a povodom raznih skandala koji se dešavaju svakodnevno u našoj državi.Prvo pitanje je upućeno ministru prosvete, a tiče se skandala oko promene naziva imena škole u Dojevićima koje se do sada zvalo „Sveti Sava“ ubuduće će se zvati „Halifa bin Zaid Al Nahjan“. Ko je i kada u ime Ministarstva prosvete dao saglasnost da se škola „Sveti Sava“ u Dojevićima preimenuje u „Halifa bin Zaid Al Nahjan“? Da li je tačno da je lično premijer predložio da se škola „Sveti Sava“ preimenuje u ovog poznatog donatora i po rečima premijera velikana? Po čemu je pomenuti kalif zaslužio da škola po njemu dobije ime? Da li je on neki poznati naučnik, pesnik, pisac, neko ko je dao pečat obrazovanju, prosvetiteljstvu ili je samo čovek koji ima puno para? Ako je ovo drugo, da li to znači da bilo koji tajkun koji ima novaca može da da pare i da traži da se po njemu nazove ime neke institucije. Ili ne daj Bože neki diktator, a ima ih nažalost po svetu, može na ovaj način da dobije ime neke škole.Drugo pitanje je upućeno ministru sporta. Šta je učinio povodom sramnog izdajničkog poteza predsednika Odbojkaškog saveza Srbije Nenada Golijanina koji je na nedavnom zasedanju Svetske odbojkaške federacije povodom prijema Kosova bio uzdržan dok su na primer Španci bili protiv? Da li mu je dao instrukcije pre zasedanja kako da se ponaša i kako da glasa? Ako nije, zašto nije, a ako jeste, da li je onda ovo zvaničan stav Vlade? Ako nije zvaničan stav Vlade zašto se ministar i Vlada do sada nisu oglasili i zašto nisu pokrenuli proceduru smene ovog čoveka kome zaista nije vredno pominjati ime.Treće pitanje je upućeno predsedniku Vlade, do kada će Srbija da čini ustupke u pregovorima sa Kosovom i do kada će za rad ulaska u EU da se odriče teritorije stanovnika, imovine na Kosovu i Metohijij? Neverovatno zvuči činjenica da je prošlo samo deset dana od kada su institucije lažne države Kosovo usvojile zakon kojim od Srbije pokušavaju da otmu „Trepču“, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić je posle tog čina, slavodobitno izašao i obećao javno, zakleo se da on nikada neće moći to da prihvati i da će se pre povući nego da učestvuje u tom sramnom izdajničkom činu.Međutim, juče vidimo da Marko Đurić nastavlja pregovore u Briselu kao da se ništa nije desilo. Da stvar bude još gora, predsedik Vlade izjavljuje da Srbija želi da postiže dalje sporazume i da je on lično zamolio Marka Đurića da svuda gde je to moguće nešto učinimo u prevodu da popustimo i da još malo pomognemo stvaranje nove države. Postavljamo pitanje do kada će Srbija da popušta? Prethodni režim je prihvatio Euleks, to nije bilo dovoljno. Pitanje pregovora izmestio iz Ujedinjenih nacija u EU, nije bilo dovoljno. Ovaj režim je Briselskim sporazumom prihvatio pravi okvir Kosova, organizovao lokalne izbore po kosovskim, a ne po srpskim zakonima, raspustio lokalne samouprave na severu, ukinuo sudove, predao katastar, prihvatio njihove lične karte i tablice i to nije dovoljno. Sada se otima imovina, Srbija dalje srlja u te pregovore i traži način kako da pomogne da Kosovo dobije pozivni broj. Ima li kraja popuštanju?Četvrto pitanje, takođe za premijera Vučića i ministra energetike, kolika je vrednost imovine i procenjenih rudnih bogatstava na Kosovu i Metohiji? Obzirom da stalno dobijamo uvrede da su svi neznalice i da nemaju pojma o čemu pričaju, a pošto je on sveznajući, molimo ga da nam odgovori kolika je ta imovina.Prema studiji Svetske banke iz 2003. godine, vrednost rudnih potencijala na Kosovu je oko 13 i po milijardi evra, a udeo rudnika „Trepče“ preko tri milijarde. Ljubodrag Savić, profesor ekonomskog fakulteta je izračunao da preduzeća države Srbije na Kosovu imaju 1.350 objekata, koji su vredni preko pet milijardi evra.Peto evra.Peto pitanje postavljam predsednici Narodne skupštine, vama gospođo Gojković, kada ćete konačno zakazati tematsku sednicu na čijem dnevnog redu će biti Kosovo i Metohija? Da vas podsetim, poslanička grupa DSS je još

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege poslanici, moje prvo pitanje, naše prvo pitanje upućeno je gospodinu Branislavu Nedimoviću, ministru poljoprivrede i ministarki državne uprave i lokalne samouprave gospođi Ani Brnabić.Da li Republika Srbija, AP Vojvodina i lokalne samouprave poseduju tačne evidencije poljoprivrednog zemljišta u posedu po svim nivoima uprave i da li su te evidencije javno dostupne i gde? Da li te evidencije sadrže podatke o tome koliko je poljoprivrednog zemljišta izdato, kome i po kojim cenama, a sve po katastarskim opštinama, parcelama i klasama poljoprivrednog zemljišta? Koliko poljoprivrednog zemljišta nije izdato u zakup i zašto, po planovima lokalnih samouprava? Koliko je poljoprivrednog zemljišta uzurpirano? Ko su uzurpatori i na kojim parcelama? Ko je, prema saznanjima nadležnih organa, trenutno najveći uzurpator poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji? O kojim parcelama je tačno reč i šta je preduzeto kako bi se konkretno ta najveća poznata uzurpacija okončala?Bivša ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine, pre godinu dana, dakle u novembru proše godine, izjavila je da lokalne samouprave, nekih 330 hiljada hektara državne zemlje uopšte ne ponude u zakup kroz svoje godišnje programe, a od onoga što u te programe uđe i bude ponuđeno, neizdato ostane negde oko 240 hiljada hektara. To ukupno predstavlja oko 570 hiljada hektara neizdate zemlje. Sama ministarka tada je izjavila da neizdato ostaje čak oko 600 hiljada hektara. Ako se uzme prosečna cena zakupa, koju je takođe tada ministarka navela, oko 189 evra po hektaru, proističe da je šteta za budžete preko 120 miliona evra. Obzirom da je poznato da u Srbiji na pojedinim teritorijama tržišna cena zakupa zemlje prelazi i 500 evra po hektaru, može se proceniti da je potencijalna šteta za budžet negde oko 200 miliona evra godišnje i ovaj problem ne traje jednu godinu, već traje godinama.Vlada je u pokušaju da sistemski reši problem uzurpacije zemljišta marta ove godine donela uredbu, kojom je za ovu sezonu poljoprivrednu praktično izašla u susret uzurpatorima. Ponuđeno im je da se sami prijave i da kroz vansudsko poravnanje u suštini legalizuju uzurpaciju.Prema

dogovoreni su po ceni od 190 evra po hektaru u zakup. U opštini Zrenjanin, Srpska pravoslavna crkva je zemlju koju je dobila iz restitucije u zakup izdala po ceni od 520 evra po hektaru. Da je ova uzurpirana zemlja ponuđena na licitaciju i da je postignuta ista takva cena, budžet bi bio bogatiji za nepuna dva miliona evra.Ovo pitanje smatramo izrazito važnim zato što želimo da se otkloni sumnja da se zemlja namerno ne iznosi na licitacije kroz godišnje programe, kako bi se prećutno odobrila uzurpacija. Ja ću podsetiti da je svojevremeno na televiziji N1 izašao snimak gde je lokalni funkcioner vladajuće stranke iz Apatina snimljen telefonom kako u kafani sugeriše paorima da slobodno uđu u atar i uzurpiraju njive i ako se poljočuvari bilo šta budu pitali, da se slobodno pozovu na njega. Dakle, ovo su ozbiljne stvari koje se moraju rešiti.Drugo pitanje koje upućujemo adresiramo ministru privrede i tražimo da nam kaže koja genijalna ekonomska logika stoji iza planirane subvencije britanskoj IT kompaniji „Endava“ u vrednosti od 4,4 miliona evra? Prema informacijama, Savet za ekonomski razvoj je takvu odluku već doneo. Tražimo informaciju da li je i Vlada tu subvenciju već odobrila i tražimo pisanim putem da dobijemo tu informaciju. Zakonom o ulaganjima, podsticajna sredstva odobravaju se za otvaranje novih radnih mesta. Ova subvencija neće doprineti otvaranju novih radnih mesta, zato što se radi o subvencionisanju IT sektora, kojem već danas, prema informacijama Ekonomskog instituta nedostaje, čak i 30 hiljada obučenih kadrova. Domaće kompanije i preduzetnici iz oblasti IT-a svojim porezima i doprinosima će praktično kroz najavljenu subvenciju zapravo sufinansirati rast sopstvene konkurencije, koja će na taj način biti dovedena u favorizovanu poziciju da lakše privuče i zaposli inače deficitarne stručne radnike u ovoj oblasti koje su godinama obučavali ti domaći IT stručnjaci i te domaće IT kompanije.Vlada na ovaj način favorizuje inostranu konkurenciju na domaćem tržištu. Pogotovo se protivimo ovoj subvenciji zato što se radi o kompaniji koja je prošle godine iskazala deset miliona funti dobiti, sa 63 miliona funti prihoda i rastom profita po stopi od preko 90%. Naravno, i ova kompanija kao i svaka druga dobro su došle, ali pod ravnopravnim uslovima, bez favorizovanja od strane Vlade.Treće Vlade.Treće pitanje tiče se vojne parade koja je predviđena za Novi Sad za Subotu, kada će naš grad pohoditi i premijer. Interesuje nas – koliko će tačno koštati vojna parada u Novom Sadu i da li su pripreme za vojnu paradu odgovorne za nesnosni smrad sirove nafte kojoj je juče bio zapahnut ceo Novi Sad celo popodne i celo veče? **Maja Gojković**

Imajući u vidu činjenicu da smo nedavno, dakle, pre nekoliko dana, podržali, što je bilo krajnje afirmativno i državno potrebno, sporazum postignut sa Azerbejdžanom, sa ciljem podizanja i revitalizacije putne mreže, podizanja kapaciteta putne infrastrukture, naročito kada su u pitanju autoputevi.U

Zbog čega? Postoji nekoliko opcija trase autoputa ka Jadranu, imajući u vidu da je nesporno da ta trasa autoputa ide do Požege. Od Požege pa na dalje ka Boljarama, kao tački od koje nastavlja trasa autoputa ka Jadranu, postoji više opcija. Jedna od opcija, u svakom slučaju, bi trebalo da bude u fazi razmatranja, a nakon faze razmatranja, po dubokom ubeđenju građana Zlatiborskog okruga, i konačne odluke da trasa ide dalje preko Užica, odnosno Mačkata i na dalje ka Boljarama. Zbog čega? Zbog toga što ova trasa ima, u svakom slučaju, ekonomski prihvatljivije rešenje, odnosno postoji kao prihvatljivije ekonomsko rešenje iz jednostavnog razloga što se značajno smanjuju troškovi gradnje, što se značajno smanjuje relacija kada je u pitanju dužina te trase i to je čak negde za 40 kilometara. Druge komparativne prednosti koje u svakom slučaju nameću razmišljanje i navode na zaključak da je to upravo pravo rešenje jeste činjenica da Zlatiborski okrug na neki način može biti i devastiran, imajući u vidu činjenicu da se značajni turistički potencijali koji se vezuju za turističke destinacije, poput Zlatibora, Tare, Mokre Gore i drugih nesumnjivo značajnih turističkih mesta, na taj način mogu samo još više stimulisati u pravcu pružanja što kvalitetnijih turističkih usluga.Druga komparativna prednost nesumnjivo jeste postojanje aerodroma „Ponikve“, u koji je Vlada uložila značajna novčana sredstva kako bi ga osposobila u funkciju redovnog avio-saobraćaja, pa čak sa tendencijom i daljeg usavršavanja i dovođenja na nivo kada se i kargo letovi mogu sprovoditi upravo preko tog aerodroma, nesumnjivo sa tendencijom dalje potrebe da se ulažu novčana sredstva čak negde oko 2,4 miliona evra, kako bi se i Erbas avioni mogli manevrisati, odnosno sletati na taj aerodrom. Neuporedivo značajnije za Vladu Republike Srbije, za državu, za Srbiju bi bilo kada bi upravo ovaj aerodrom mogao imati komunikaciju i sa autoputem koji prolazi upravo trasom na koju ukazujemo.Imajući u vidu sve ove činjenice, nesumnjivo je da upravo ovaj kraj zavređuje pažnju kada je u pitanju infrastruktura. je Vlada prepoznala ono što je za Zlatiborski okrug značajno, a to da je u planu da će se putna mreža, kada su u pitanju autoputevi revitalizovati, odnosno da će se trasirati u nekim drugim pravcima, kao što je pravac ka Republici Srpskoj, odnosno ka Višegradu. Međutim, taj pravac je pravac koji u svakom slučaju zaobilazi neke opštine koje koje i te kako zahtevaju pažnju Vlade Republike Srbije, kao što su Nova Varoš, kao što je Priboj, kao što je Prijepolje, kao što su mesta koja gravitiraju ka Crnoj Gori, gde bi u svakom slučaju trasa autoputa trebala dalje da se nastavi.Imajući u vidu da se radi o nerazvijenim opštinama, imajući u vidu da se radi o opštinama kojima je potrebno značajno ulaganje, u kojima je potreban privredni preporod kako bi se izvukli iz ogromnog fijaska, prevashodno privrednog fijaska, u smislu nedostatka privrednih potencijala koje su nekada imali, mislim da je rešenje na koje se sada kroz ovo pitanje ukazuje najbolje.Na kraju, ovo pitanje zavređuje pažnju i značajno vremena unazad, pa stoga, smatram da bi odgovorom građanima Zlatiborskog okruga na ovo pitanje, naročito na pozitivan način, taj kraj bi dobio mnogo. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, pitanje upućujem predsedničkom kolegijumu Narodne skupštine, odnosno Kolegijumu,

zaključili da pokrenemo inicijativu pred predsedničkim kolegijumom stranke, da se donese odluka da svi naši predstavnici napuste skupštinske odbore, delegacije i grupe prijateljstava, zato što nisu poštovani osnovni parlamentarni principi pri konstituisanju tih tela, principi koji su ovde izgrađivani pune dve i po decenije, što nije bilo konsultacija među šefovima poslaničkih grupa i što nije apotekarskom vagom merena proporcionalna zastupljenost raznih parlamentarnih stranaka.Mi smatramo da još nije kasno da se te stvari isprave. Zato postavljam ovo pitanje, da ne bismo samo saopštili odjednom – mi više nećemo i gotovo. Od svih kolektivnih tela Narodne skupštine, samo je Kolegijum konstituisan na tom principu. Dakle, predsednik Skupštine je iz najveće stranke, a potpredsednici su iz skoro svih opozicionih stranaka,

Zato mi smatramo da bi trebalo da se održe novi sastanci Kolegijuma Narodne skupštine sa šefovima poslaničkih grupa, da se to pitanje razmotri. Mi ne želimo da napustimo te odbore i delegacije i grupe prijateljstava. Da se razumemo, mi želimo da ostanemo. Naš će predstavnik ostati potpredsednik Narodne skupštine, jer je tu poštovan princip,

kombinacija rukovodećih organa, skupštinskih odbora, delegacija i grupa prijateljstava, pogotovo što je na nekim sednicama konstitutivnim na tako brutalan način sprovođena samovolja najjače političke partije, što kad bi na svaki naš protest ili primedbu mnogi poslanici iz vladajuće koalicije reagovali na brutalan način. Čak su nas negde i majmunima nazivali i govorili da smo mi ovde dovedeni da glumimo majmune.Pa, dobro, ako majmune dovedene u Narodnu skupštinu, onda im morate dati sva prava narodnih poslanika. Onda morate biti ravnopravni sa tim majmunima, inače što ste ih dovodili. Bilo je rimskih diktatora koji su konje proglašavali za senatore, ali su se prema tim konjima senatorima svi drugi morali ophoditi sa vrhunskim poštovanjem.Ako ste svemoćni, ako možete svakakve odluke doneti, možete i majmune dovesti u Skupštinu i to vam pravo ne sporimo, ali onda poštujte te majmune koje ste tamo doveli i shvatite da morate biti ravnopravni sa njima, u svemu. **Maja se iskreno nadam da nećete napustiti, poslanička grupa, ni jedan odbor, niti bilo koja druga i da dijalogom može sigurno da se dođe do rešenja, samo malo volje.(Vojislav pismeni odgovor. Ne znam tačno o čemu se radi. Neko kaže da je poslanička Grupa prijateljstva sa Ruskom Federacijom, neko ovako, neko onako. Sešćemo da razgovaramo, da vidimo u čemu je konkretno problem i da pokušamo da rešimo. Ja sam voljna za dijalog sa

Marko Atlagić. **Marko Atlagić** Dame i gospodo narodni poslanici, Republika Srbija je pod strankama bivšeg režima sprovela pljačkašku privatizaciju.

milionski vredan računovodstveni posao da kompaniji „Biznis servis“ koja je registrovana na njegovu suprugu, u kojoj je gospodin Radulović bio suvlasnik. Zbog ovakvog sukoba interesa, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ga je kaznila sa 100.000 dinara, a Privredni sud u Beogradu dva meseca kasnije razrešio dužnosti stečajnog upravnika „Novog autoputa“.Kada je postao ministar, Saša Radulović se nikada nije odrekao pozicije stečajnog upravnika u čak 14 firmi. To pokazuje njegov odnos prema građanima Republike Srbije i državi Srbiji. Radulović je novac iz stečajni masa isplaćivao kome je hteo, bez saglasnosti suda i bez saglasnosti države. Saša Radulović je kao stečajni upravnik razvlačio stečajne postupke i tako od firmi koje su mu poverene na upravljanje oteo, verovali ili ne, 50 miliona dinara. Prosečna naknada po stečajnom postupku iznosila je 100.000 dinara mesečno, a Radulović je kao stečajni upravnik dobio 495 mesečnih naknada. Prostom računicom, dolazimo do sume od 50 miliona dinara, koje je Radulović stavio u svoj džep.Od godine vodio je 15 stečajnih postupaka, od kojih je okončano samo dva. Za ove poslove bilo je potrebno 20 dana, a njemu nije bilo dovoljno ni 10 meseci. Raduloviću je isplaćivano 495 mesečnih apanaža. Svojevremeno je štampa objavila njegove protivzakonite radnje, pa evo samo nekih: 13. 04. 2011. godine naslov – Saša Radulović, stečajni upravnik u 14 preduzeća, dobija mesečno 2,1 milion dinara; 14. 04. 2011. godine policija je pokrenula krivičnu prijavu protiv Saše Radulovića; 16. 04. 2011. godine u jednom listu naslov – Kada je preduzeće „Dimitrije Tucović“ palo u ruke stečajnog upravnika Saše Radulovića, radnici oterani a firme očerupane; 2011. godine Saša Radulović, stečajni upravnik „Delta legala“ hoće da očerupa već ojađene kupce stanova, tražeći da uplate 4,2 miliona evra da bi se dovršio objekat; 27. 04. 2011.

maznuo.Poštovane dame i gospodo, evo kako se Saša Radulović bori protiv partokratije i burazersko-kumovske politokratije, jer je to bio glavni predizborni slogan njegovog „kombi pokreta“. Svoga kuma je postavio za stečajnog upravnika BIP-a. Na izbornoj listi za Skupštinu opštine Vračar, stavio je dva kuma sa svojim suprugama. Tako je stavio Ivana Kljajića i suprugu Oliveru Kljajić, kumu Ivana Kljajića, kuma Milenka Petronijevića i njegovu ženu Draganu Petronijević Babić, Srećka Babića i njegovu ženu Dunju.Dame i gospodo, Saša Radulović je izbegao da plati porez SAD u iznosu od milion i nula šest miliona dolara i na taj način osramotio ovaj visoki dom,

Ako ima bar malo poslaničkog morala, pozivam ga da podnese ostavku. Ovaj dokument poseduje i njegova stranka, zbog čega mu traži ostavku.Na kraju, postavljam poslaničko pitanje Ministarstvu pravde i Ministarstvu unutrašnjih poslova – ima li elemenata krivičnog dela

to pravo.)Da, čuli smo u prethodnom obraćanju.Molim poslanike iz poslaničke grupe koja nas onemogućava da radimo, da budu parlamentarni i da imaju dozu tolerancije i prema poslanicima većine koji žele da se informišu na način koji je predviđen Poslovnikom. Znači, molim vas za dozu demokratske tolerancije.Pošto sam bila prekinuta, dozvolite mi da kažem koja je poslanica poštovala Poslovnik i najavila svoje odsustvo, a to je Milena Ćorilić. Znači, poslanica koja poštuje Poslovnik u svakom segmentu, a ne samo u onom koji joj se

je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom

Hvala.Poštovana predsednice, gospodine ministre, kolege poslanici, najviše amandmana je bilo na ovaj prvi član. Nekako, gle čuda, prihvaćen je amandman šefa najveće poslaničke grupe, iako su i drugi amandmani bili gotovo istovetni,

je interesantno, kada su ovakvi amandmani pre dve godine bili predlagani Skupštini, vaš prethodnik, gospodine ministre, je odbio da prihvati ove amandmane. Znači, još 2014. godine su poslanici predlagali da se rok za doktorske i magistarske studije produži do školske 2017/2018. godine i tada je to odbijeno, a evo, danas se prihvata.Voleo bih da čujem argumentaciju zašto je to tako? Posebno me zanima argumentacija za prihvatanje produženja roka za magistarske studije, jer je tada rečeno da, s obzirom da se magistarske studije od usvajanja novog zakona više neće raspisivati po starim programima, znači, od dve školske godine, 2005. i 2006. to više nije bilo moguće, nisu mogle da se upišu magistarske studije i onda se zato nije ni produžavao rok, tako je bar ministar obrazlagao zašto nema potrebe više produžavati. ovim amandmanom to produžavate.Kao što smo rekli u načelnoj raspravi, mi nismo protiv toga, ali bi želeli da čujemo brojeve. Brojeve, gospodine ministre, o koliko ljudi se radi, koliko ljudi će sada biti u prilici da završi produženjem ovog roka doktorske studije, a koliko magistarske i koliko ih je, recimo, iskoristilo rok od poslednjeg produženja do danas, kako bismo znali o čemu ovde raspravljamo? Da li se to radi o nekoliko desetina slučaja, stotina, hiljada ljudi? Hvala. Radeta. **Vjerica Radeta** Dame i gospodo, interesantan je zaista ovaj amandman i zapravo postojanje, prihvatanje ovog amandmana i postojanje ostalih amandmana sa istim tekstom govori da smo bili u pravu kada smo govorili da je ovaj zakon, koji se već nekoliko puta menja iz godine u godinu u isto godišnje doba, zapravo znači da je neophodno da se donese, i ministar se sa tim složio, jedno sveobuhvatno rešenje i da se ovaj zakona suštinski promeni, ali čini se da su i ove izmene donete nekako bez ozbiljne analize u ministarstvu i u Vladi. Da nije tako, onda bi sasvim izvesno i Vladin predlog bio sa ugrađenim ovim stavovima koji su prihvaćeni u amandmanu i protiv kojih sada predstavnik Vlade nema ništa protiv.Radi javnosti, neophodno je da se kaže nekoliko reči da bi se zapravo primetio rad opozicionih poslanika u Narodnoj skupštini.

Aleksandra Martinovića, koji je prihvaćen i, naravno, ne možemo da kažemo da ne prihvatamo i mi taj amandman kada smo isti takav podneli.Ali, u najmanju rukuje nekorektno da samo taj amandman bude prihvaćen, a da Vlada za ostale amandmane, iste takve, kaže – ne prihvataju se iz razloga što je prihvaćen amandman Aleksandra Martinović. bilo bi lepo da ste napisali, dobro vi ste izabrali da usvojite amandman Aleksandra Martinovića, i ja to mogu prihvatim, mogli ste i da usvojite amandman Marka Milenkovića Milenkovića iz SNS, isti amandman, ali je trebalo u obrazloženju Vlade, niste morali da o svim ovim amandmanima raspravljate i pišete ova obrazloženja, nego je trebalo da kažete, pošto možemo usvojiti samo jedan amandman sa istim tekstom, mi smo se opredelili da izaberemo i da prihvatimo amandman Aleksandra Martinovića, ali smo na isti način mogli usvojiti amandman Marka Milenkovića i ostalih narodnih poslanika koji su podneli isti takav amandman.Zaista sam želela, pre svega zbog javnosti, jer mi se bavimo politikom, mi smo narodni poslanici mi ovde zastupamo narod, neki narod koji je birao sve nas ovde, danas jedva čeka da čuje da li će mu biti produžen rok za završetak magistarskih,

pa će neko negde pročitati da naš amandman nije usvojen, a mogao je biti, jer je potpuno isti kao i amandman kolege Martinovića koji je usvojen.Još nešto vezano za član 1. Gospodine ministre ukoliko samo ovaj amandman ovako bude usvojen vi ćete imati zakon koji će unutar zakona imati članove koji su koliziji. Ovde je neophodno da mi smo hteli amandmanom da intervenišemo, ali nažalost pošto je ovo veoma restriktivan Poslovnik, nismo imali mogućnost da uložimo amandman na član koji vi niste obuhvatili u vašem predlogu. To je loše rešenje, ali je takvo, ali je moguće uraditi pravno tehničku redakciju i ja predlažem predsedniku parlamenta da se napravi kratka pauza, da se Zakonodavni odbor povuče i da uradi pravno tehničku redakciju u smislu da se kaže da usvajanjem ovog amandmana, koji nikome očigledno nije sporan, prestaje da važi samostalni član 32. u zagradi C2 zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju iz 2010. 2010. godine. Ako ostane i ovaj samostalni član i ovo danas usvojeno onda ćemo imati koliziju i faktički neprimenjiv zakon. Hvala vam.

uporno su skretali pažnju i kritikovali jedan neverovatan odnos predlagača ove zakonske intervencije, a to je Vlada Republike Srbije, odnosno ovlašćenog lica koje se ovde nalazi u liku gospodina ministra, na taj način što je na apsolutno neprimeren model i neprimeren tretman diskriminisala jedan deo studentske populacije. Odnosno Vlada nije omogućila kroz svoj predlog da se produži period studiranja i postdiplomcima, odnosno magistrantima i doktorantima predbolonjskog perioda.Čitav dan smo skretali pažnju, ministar se vrlo retko oglašavao, kao što sam i tada rekla, uglavnom se branio ćutanjem,

što se u međuvremenu desilo jeste da se Vlada obratila narodnim poslanicima sa predlogom da se prihvati amandman narodnog poslanika što je za nas dobar signal, zato što naprosto, moramo primetiti da su i narodni poslanici većine pretpostavljam u želji da spasu svog ministra od osude da je na prvom radnom zadatku u oblasti visokog obrazovanja stao iza diskriminatorskog predloga i branio ga, kažem manje, više, uspešno. Ali, ono što mene dodatno zanima jeste, u ovom rekla bih opamećivanju, uz pomoć narodnih poslanika, što je ministar na sednici Vlade naveo kao obrazloženje da bi se ta odluka promenila?Mi smo ovde videli, kao što smo čuli od prethodnih kolega, brojni amandmani su tretirani kao istovetni sa amandmanom kolege Aleksandra Martinovića, odbijeni upravo iz tog razloga, a onda na strani dva u obrazloženju kaže – amandman se prihvata gospodina Martinovića iz razloga navedenih u obrazloženju amandmana. Tog obrazloženja nema. Ja sam listala u više navrata, a ovo što smo dobili kao skupštinski materijal uopšte nema tog obrazloženja zašto se prihvata taj amandman.Stoga bih volela da čujem to obrazloženje, a naročito molim gospodina ministra da se uključi u diskusiju i da nam objasni na koji način, jer pretpostavljam da je na sednici Vlade on inicirao, obrazlagao i podržao na kraju ovakvu amandmansku intervenciju. Kako je on to sada branio na sednici Vlade, kako je Vlada došla do toga da usvoji ovaj amandman, a to se nije desilo mnogo dana ranije kada je podnela drugačiji od gospodina ministra da čujem šta je sada naveo kao svoje razloge, s obzirom da je pre dva dana govori da nikako ne može to da učini i da se isključivo državo saveta savetodavnog tela, i volela bih da čujem te amandmane, jer ova rečenica u obrazloženju ne znači mnogo. Ne mogu da kažem ne znači ništa, ali između tog ništa i zapravo malo, ne postoji sadržaj u obrazloženju koje smo dobili. Nismo dobili obrazloženje, ne postoji.Volela bih od ministra da tačno čujem kako je on branio ovaj amandman koji nije mogao u početku da uvrsti u integralni predlog zakonske intervencije, odnosno izmena, a sada je to mogao i sada može da zastupa tako nešto? Zahvaljujem. **Maja

Poštovana predsednice, dozvolite mi da kažem da mi je vrlo drago što je Vlada Republike Srbije prihvatila ovaj amandman gospodina prof. dr Aleksandra Martinovića. Govorim vam kao čovek koji je od početka bio uključen u akciju još u prošlom sazivu i vodio mnoge sastanke sa svim studentima, sa svih univerziteta. Moja malenkost ovog leta nije išla na godišnji odmor, želeo sam pomognemo tim studentima.Ono što nije jasno mnogima, čak i narodnim poslanicima, ovde se radi o kategoriji studenata koji su studirali pre Bolonje, tako kažem pod navodnicima, starom nastavnom planu i programu.Ovo je vrlo bitno, vi koji se bavite vaspitanjem i obrazovanjem i koji imate podosta staža u vaspitanju i obrazovanju od 1946. godine do danas, bivša Jugoslavija, da ne kažem bivše vlasti Republike Srbije uvek kada su se reforme sprovodile i donosili novi zakoni, dozvoljavali smo studentima koji su studirali po bivšem nastavnom planu i programu započetom da završe studije. O tome se ovde radi, na odboru smo imali malo nerazumevanja oko toga.Znači, vrlo mi je drago što je do toga došlo zato što se radi o mahom dobrim studentima, malo vam zvuči čudno, kada kažem, o dobrim studentima, a nisu na vreme završili. Oni imaju svoje sudbine ekonomske, da ne kažem emotivne i koje kakve druge, ali nisu bili u situaciji da na vreme završe te studije. Mi kada smo dozvoljavali, ograničavali prvi put, tada je bio ministar Jovanović, mi smo bili svesni da će doći do produžetka, iako smo tada predlagali da pustimo zakon na miru, da oni završe do kraja, ali želelo se tada da ih se malo ubrza.Dakle, u indekse, a ja sam ih pregledao verujte jako mnogo, radi se o dobrim studentima i neko je pitao od narodnih poslanika koliki je to broj, a evo, ja ću vam reći – 22.000 nazad dve godine, od toga je završilo 12.000. hiljada za dve godine mi smo spasili stručnjaka koji danas rade u preduzećima Srbije i širom Evrope i šire, hvala ti imamo broj, ali nisu svi potpise davali, još 12.000 otprilike ima. Znači, možda ima nešto manje, a možda čak i nešto više.Nema niti jedan razlog da to zaustavimo. Jedino da kažem studentima mi ćemo verovatno danas ili sutra izglasati i produžiti im po starom nastavnom programu, a to se odnosi i na doktorante. Zašto je došlo do ovog amandmana? Moramo biti svesni da imamo Nacionalni savet za visoko obrazovanje, gospodo, koje smo mi ovde izabrali. On ima svoj stav i ministar Šarčević je poštovao stav, a u Nacionalnom savetu su predstavnici mnogih fakulteta koji su gledali ekonomski interes, finansijski pa su fakulteti i tačno je, a to su poslanici rekli, hajde da kažemo, odredili visoke kvote za njihov re upis ili eventualno nastavak daljnjeg školovanja itd.Dakle, ministar je poštovao Nacionalni savet za visoko obrazovanje, ali mi menjamo zakon i dajemo amandmane i upravo smo bili svesni otpočetka da će doći do ove situacije u koju smo došli i mislim da nema ništa loše. Naprotiv, ja kao profesor koji radim sa studentima, ovo je danas jedan od najlepših dana u mom životu, pošto znam da se radi o studentima koji su u jako teškoj ekonomskoj situaciji, rade i studiraju, a propagiramo doživotno obrazovanje i vaspitanje, što se radi o studentima iz ekonomskih manjih razvijenih krajeva, pravio sam i tu analizu, o studentima koji su imali svoje lične tragedije, iz ratnih, itd, naprosto da kažem da apelujem na sve bez obzira ko je kakav amandman postavio da glasamo da im se produži kako studentima na osnovnim studijama, tako i doktorantima. Hvala lepo.

Sa punim pravom ste upozorili, starajući se o redu na sednici, narodnu poslanicu Mariniku Tepić da se drži dnevnog reda, da je ovo rasprava u pojedinostima i da razgovaramo o amandmanu.Sa žaljenjem moram da konstatujem da je iz, pretpostavljam, većini nepoznatih razloga narodnom poslaniku koji je malopre imao svoje izlaganje to dopušteno. Ne može „kvod licet tiovi, no liced bovi“ bez obzira na to što je možda milo nekim ušima slušati nečije rasprave.Ili je rasprava u pojedinosti za sve ili nije ni za koga. Ja sam tu podrška punoj primeni Poslovnika, ali smo neprimenjivanjem i bez upozorenja narodnom poslaniku da ne može da priča o tome ko je došao u rat, a ko ne može da se vrati u Hrvatsku, da bez upozorenja to ne može da radi u raspravi u pojedinostima, stvaramo atmosferu da onda i drugi poslanici kažu – pa ja ću da govorim o lažnim diplomama, ja ću da govorim o kupljenim, ja ću da govorim o ovome.Nepotrebno potpuno. Ovo je rasprava u pojedinostima i bilo bi dobro da postupamo jednako prema svim poslanicima. Zahvaljujem.

Marko Atlagić, poslanik, je govorio o razlozima zašto je dobro podržati ovaj amandman i zašto neki ljudi u našoj državi koji ne mogu da studiraju u svojoj republici odakle su potekli im se produže magistarske i doktorske studije.Da li nekome smeta što se spomenuo primer Republike Hrvatske ili ne, o tome možemo da diskutujemo, ali mogao je da upotrebi i kao ilustraciju i primere drugih područja sa kojih su ljudi ljudi koji su na magistarskim i doktorskim studijama morali da napuste svoju zemlju.Ako smatrate da sam trebala da prekinem, prihvatam to i iznećemo to na glasanje pred većinu. Hvala.(Marko

na vašem mestu kao predsednica Narodne skupštine ili predsednik Narodne skupštine i u tom slučaju tumačiti da li je Poslovnik prekršen ili ne.To vi ne znate i ne možete da tvrdite, jer vaša tvrdnja omalovažava naše kolege. Svako ovde među nama ima šansu da bude predsednik predsednik ili predsednica Narodne skupštine ukoliko dobije za to većinu. Ne možete vi da govorite – nikada nećete biti u toj mogućnosti. Na taj način omalovažavate nekog ko je ravnopravan sa vama. Vi ste samo prva među jednakima i mislim da to tako treba i da ostane. Zahvaljujem.

ja ću vam pomoći da isključimo mikrofon, pošto često poslanici ostave mikrofon, pa se onda žale da im se troši vreme.Znači, tačna definicija onoga što sam rekla je bila u mogućnosti da tumače Poslovnik.(Balša u tu situaciju.)Znači, dobro me slušajte – da tumače Poslovnik, a sam poslanik se nije prepoznao i nije se javio, te ne vidim mogućnost da povredim Poslovnik.(Balša

Ni ja nisam vikala na vas, niti na bilo kog drugog poslanika.Znači, da li će poslanik koga ste vi imenovali i prepoznali u mojoj rečenici… Nemojte, molim vas telefone, pogotovo ne za predsedavajućim stolom. Postoji funkcija „sajlent“. To me ometa u vođenju sednice.… uspeti da ubedi većinu poslanika pa da bude predsednik ili potpredsednik, nije na

Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, ja bih se pridružio nezadovoljstvu izraženom od strane nekoliko narodnih poslanika iz redova opozicije u vezi sa ovakvim načinom donošenja amandmana o kome zapravo smo svi imali veoma slične predloge.Zbog čega? Da je Vlada RS, resorni ministar, gospodin Šarčević ili bilo ko od vladajuće većine imao u vidu studente posle diplomskih studija koji su upisali po starom programu, sigurno da bi se jedna ovakva odredba našla, gospodine ministre, u vašem predlogu izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju. Činjenica je, koju želim da konstatujem, da ste vi te studente, kao i bolonjce, o tome ćemo kasnije pričati, upisane 2006, 2007. i 2008. godine jednostavno zaboravili.Imali ste pritisak određenog broja studenata koji su upisani po starom programu da im produžite i, kao što rekoste, uplašili se njihovih tužbi i drugih stvari i napravili ove izmene i dopune Zakona, zaboravljajući studente koji su na postdiplomskim, magistarskim i doktorskim studijama i zaboravljajući studente koji su upisali Bolonju od 2006. godine.Sada kada ste, pod pritiskom javnosti i narodnih poslanika opozicije, kroz seriju amandmana, priterani uza zid da praktično prihvatite da i studenti koji su na postdiplomskim studijama, na magistarskim i doktorskim studijama ne budu diskriminisani, vi ste, naravno, poslali gospodina Martinovića da i on predloži isti amandman kao i čitava opozicija, kao i čitava javnost koja se digla protiv takve diskriminacije. I to nije sporno. To je dobra stvar. Zato i postoji opozicija, da vas kritikuje, da uoči nepravilnosti u vašem radu, da uoči ono što ste zaboravili i da vam skrene pažnju amandmanima da ispravite nešto u predlozima zakona. Ali, nije korektno da onda vaša naknadna pamet se ovde preporučuje kao neki amandman koji Vlada prihvata.Trebalo je naći načina, posebno što ste u obrazloženjima kasnijim odbili sve druge amandmane opozicije zato što je usvojen amandman vašeg šefa poslaničke grupe vladajuće većine. Dakle, apsolutno nekorektno prema narodnim poslanicima iz redova opozicije koji su podneli istovetne amandmane amandmanu šefa vladajuće stranke u Narodnoj skupštini.Dakle, trebalo je da Vlada, makar jednom rečenicom, makar u fusnoti, napomene da se radi o identičnim amandmanima, da ona usvaja praktično mišljenje svih narodnih poslanika, bez obzira da li su iz vlasti ili opozicije, koji su predložili identičnu stvar, a ne da usvaja amandman narodnog poslanika Aleksandra Martinovića, koji je mogao da se seti i pre toga pa da ode do resornog ministra koji je u Vladi njegove stranke, pa da mu na vreme to sugeriše, pa da to uđe u izmene i dopune Zakona, a ne kroz jasno je da ste vi ove studente zaboravili, a da se sada pokušavate izvaditi iz svega toga i još pripisati Aleksandru Martinoviću da se on setio studenata koje je njegova stranka zaboravila. Ljubiša Stojmirović. Izvolite. kroz ove diskusije, svi došli do jednog zajedničkog rešenja koje je bilo u regulisanju zahteva studenata. Nema potrebe da napadamo jedni druge, a pogotovu mi se ne sviđa kada neko kaže – vaš ministar, vaša Vlada. Nema našeg i vašeg ministra, nema naše i vaše Vlade. Onog trenutka kada smo tim ljudima koji su sada ministri dali poverenje ovde u Skupštini, oni su postali naša Vlada, zajednička Vlada svih nas. kao i svi drugi, za to da se prihvati amandman koji je dao kolega Martinović i ne može niko da kaže da mi nismo bili zainteresovani za te probleme. Ako pogledate unazad i kroz sredstva informisanja, čak su ti studenti navodili mene i Atlagića da smo stalno sa njima razgovarali i da smo se trudili da se pronađe rešenje. Zašto nije u prvom trenutku Vlada prihvatila? Pa, to nije toliko ni bitno. Bitno je šta se desilo na kraju. Sa svima vama ili sa većinom iz opozicije sam razgovarao i video sam da imamo zajednički cilj.Nije cilj.Nije bitno čiji je amandman prihvaćen. Mogao je da bude bilo koji, jedan jedini može. Ne možemo da prihvatimo svih deset ili dvanaest amandmana i da uđe u zakon. Jedan ulazi. Zašto je to amandman koji je predloži kolega prof. dr Martinović? Pa, možda je najstručnije urađen. Možda i pravnički i stilski urađen onako kako treba. Ja verujem da je on to mnogo uspešnije i bolje uradio nego što bih ja uradio.Zato kažem, neka bude sreće da se i ubuduće slažemo oko svih predloga i da imamo slična mišljenja. Hvala.

iz tehničkih razloga, ali želim da kažem da smo mi zadovoljni što je suština našeg amandmana prihvaćena, usvajanjem amandmana kolege gospodina Martinovića.Nama nije važno ko će biti autor amandmana. Važno nam je da ideja i suština budu prihvaćeni, a ideja naša, i slažem se sa tom ocenom da je to bila ideja većine poslanika, jeste da se i ovog puta pomogne studentima poslediplomskih studija, na taj način što će im se dati dodatan rok da odbrane svoje magistarske teze i doktorske disertacije.Ja sam uverena da naši postdiplomci znaju i uverena sam da će biti dodatno motivisani da ovaj dodatan rok iskoriste na pravi način, da odbrane teze, da odbrane disertacije, jer to je i u njihovom interesu, u smislu lične i profesionalne afirmacije, ali i u interesu društva u celini. u naredne dve godine više magistara, više doktora nauka. Mi znamo da su oni ti koji nose nastavu na visokoškolskim institucijama, oni koji nose istraživanja u naučnim institutima itd. Stoga, moram da kažem da je i za njih i za nas to jako važno i veoma sam zadovoljna i zahvalna Ministarstvu i Vladi, koji su prihvatili ovaj naš amandman.Ono što bih želela da kažem, a verujem da bi mi poslediplomci bili zahvalni da danas to kažem ovde pred svima nama i pred javnošću je to šta je sve važno i kroz šta sve prolaze naši poslediplomci da bi odbranili tezu i doktorsku disertaciju. Želela sam o tome da govorim i u načelnoj raspravi, nije bilo tada dovoljno vremena, pa evo, sada ću iskoristiti da koristim poslaničko vreme poslaničke grupe SPS da bih to i izrekla.Dakle, pored dodatnih ispita na magistarskim studijama, za samu izradu magistarskog rada ili doktorske disertacije naši kandidati imaju jako zahtevan i težak posao. Pre svega, pre nego što se opredele za problematiku kojom će se baviti, oni, naravno, moraju da se posvete izučavanju literature, svetske literature, na osnovu koje će utvrditi stepen izučenosti jednog problema. Posle dugotrajne sveobuhvatne analize oni pripremaju prijavu za magistarski rad, odnosno doktorsku disertaciju, ostavljaju hipotezu, utvrđuju materijal i metode rada i obraćaju se datoj visokoškolskoj instituciji. Potom visokoškolska institucija razmatra prijavu, i to na različitim nivoima, počev od katedre, stručnog veća, naučno-nastavnog veća, zatim sve to dolazi na univerzitet, takođe kroz razne nivoe univerziteta, takođe stručna veća, naučno-nastavna veća, prijava dobija zeleno svetlo. Tek kada se sve to završi kandidat pristupa izradi magistarskog rada, odnosno disertacije.Želim da kažem, prošli put sam samo napomenula, u mnogim oblastima naučnim, kao što su prirodne nauke, kao što su biotehničke nauke, tehničke nauke, medicinske itd, ova istraživanja su višegodišnja. U poljoprivredi traju po nekoliko godina. Šta to znači? Znači, na otvorenom najčešće postavljaju se ogledi i, recimo, pomenula sam, a i sada ću pomenuti, u voćarstvu, u ratarstvu to su minimum trogodišnji ogledi. Takođe i u stočarstvu i u drugim granama poljoprivrede ogledi traju dugo. Uz to što traju dugo, naši mladi saradnici, poslediplomci najčešće su primorani da većinu ovih istraživanja sami finansiraju. Zbog toga su često oni veliki entuzijasti. Kada sve ovo završe i kada dođu do dragocenih podataka, tek onda im sledi statistička obrada, poređenje sa literaturom, pisanje, uobličavanje magistarskog rada, odnosno doktorske disertacije.Kada smo pomislili da smo time nekako priveli kraju i da slede procedure sada za određivanje komisije za ocenu i odbranu samog rada, nije tako. Najčešće, na najvećem broju fakulteta, uz ovako pripremljen dugogodišnji rad, potrebno je dostaviti i dodatne dokaze da je to što ste vi radili dobro, odnosno svetski priznato i zbog toga ovi naši kandidati prijavljuju radove za objavljivanje u međunarodnim časopisima.

Bogosavljević-Bošković** Hvalim ono što je Vlada uradila i što je uradio ministar, a očekujem da će naši posle diplomci biti zadovoljni da mi svi čujemo kroz šta sve oni prođu da bi odbranili magistarski rad, odnosno doktorsku disertaciju.Osim što je težak i zahtevan posao, posao je jako dugotrajan i znam puno studenata posle diplomaca koji sada treba da brane magistarski rad, odnosno disertaciju, i postavljam pitanje vama i svima nama – šta bi bilo da ovaj amandman nije usvojen? Mi bi njih vratili da upisuju treću godinu doktorskih studija, ponovo da idu, celu ovu proceduru da prolaze. Na gubitku bi bili oni i društvo u celini.Zbog toga sam želela da istaknem da smo mi dobru stvar uradili i da pohvalim ministra i njegove saradnike koji su sve ovo prepoznali i uvažili, na neki način amandmane svih nas poslanika, mada je formalno usvojen samo jedan amandman.I još jednom želim i ovom prilikom da kažem, pošto dolazim sa fakulteta, da je jako važno i vredno je poštovanja to što su fakulteti nas podržali, jer suština svih nas ovde je da budemo jedinstveni, da postignemo jedan konsenzus kada se radi o ovako važnim pitanjima. Većina fakulteta je podržala ovakve inicijative i opet kažem da je to vredno pažnje i poštovanja, s obzirom da fakulteti realizuju veliki broj studijskih programa po važećem programu, s obzirom na to da su ne retko suočeni sa brojnim problemima i organizacionim i tehničkim i materijalnim i kadrovskim, da u potpunosti ispune važeće standarde, važeće norme kada se radi o važećim studijskim programima. Ovo za njih je dodatan napor, ovo je za njih nešto nešto čemu se posebno moraju posvetiti, ali oni nas podržavaju, podržavaju studente i sve to kaže da smo mi na dobrom putu.A čiji će amandman biti, da li će biti od ili nekog drugog poslanika, nije važno. Važno je da smo mi postigli konsenzus i da smo svi saglasni da smo mi danas uradili jednu dobru stvar i još jednom se zahvaljujem ministru u Vladi i svim vašim saradnicima koji ste nas podržali i verovatno je ova zahvalnost i u ime kolega studenata, posle diplomaca o kojima sam sada i pričala. Hvala lepo.

amandman sa kojim se produžava rok i studentima magistarskih i studentima doktorskih studija, smatrajući da treba da imaju identičan tretman kao i svi ostali studenti kojima je rok istekao. Naravno, tu mislim i na studente koje ste videli, odnosno na bolonjske studente kojima je takođe rok istekao.Kad god je rok produžavan, i to je jedini razlog zbog kog ja mogu da argumentujem produženje ovog amandmana, kad god je rok produžavan studentima osnovnih studija za po dve godine, a to se desilo četiri puta ukupno do sada, produžavan je i studentima magistarskih i doktorskih studija.Pošto nemamo drugu informaciju od predstavnika predlagača zašto se to ne bi dogodilo ovog puta, ili zašto bi se to dogodilo ovog puta, smatram da je to dovoljno dobro obrazloženje, jer bismo napravili štetu za koju nemamo procenu, ni ako usvojimo, ni ako ne usvojimo. Dakle, nemamo celovitu informaciju od predlagača i nismo je čuli od predstavnika.Ovaj amandman će, svesni smo toga, izvesno otvoriti mnoga pitanja, počev od toga da postoje tehnički problemi na koje je koleginica već ukazala, a to je da se mora prilagoditi član 32, samostalni član Zakona iz 2010. godine, Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Međutim, to nije jedini član koji mora da se menja. Postoji još jedan član koji praktično mora da se izbriše, a to je član 128. Zakona, koji nikada nije menjan, uprkos tome što je ovo peti put da menjamo zakon i koji glasi, pročitaću jer je važno da imamo ovo u vidu – lica koja su prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, stekla akademski naziv magistra nauka, dakle već su stekli akademski naziv magistra nauka, mogu steći akademski naziv doktora nauka, odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, najkasnije u roku, i kaže se eksplicitno – od sedam godina od dana stupanja na snagu ovog zakona. Misli se dakle na 2005. godinu.Taj rok je davno prošao. Ovaj zakon bi morao da bude izbrisan. Dolazi u koliziju direktno sa samostalnim članom 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona iz 2010. godine, koji istim ovim licima, i dodaje lica koja steknu zvanje magistra nauka, nakon stupanja na snagu zakona, a po starim propisima, da mogu da završe do 2015, 2016. godine. To bi moralo da bude usklađeno.Osim ovog tehničkog dela, postavljaju se sledeća pitanja, vrlo važna pitanja. Hoće li se izvoditi nastava za studente magistarskih studija? Pretpostavljam da će se to ostaviti visokoškolskim ustanovama da regulišu opštim aktom. Činjenica je da studenti na to imaju pravo. Hoće li oni moći sada, i sada me molim vas pažljivo, dobro slušajte, da li će studenti koji magistriraju sada, nakon što izglasamo ovaj zakon, moći da upišu doktorske studije po starom, budući da na to takođe imaju pravo? Primera radi, postoje rokovi koji su definisani na određenim univerzitetima, koji su se vezivali za istek roka za završetak magistarskih doktorskih studija po starom, primer je univerzitet u Beogradu za koji znam, koji je definisao rok za prijavu doktorske disertacije, 30. septembar 2015. godine, dakle, godinu dana nakon isteka roka da se te studije završe.Šta će se dogoditi sa tim rokom? I, moje pitanje je zapravo predstavniku predlagača da li ste razmišljali o tome ko će se i kako tim rokom baviti i koje će eventualno posledice imati ako se taj rok menja, ustanovljava, ili pak nikada ne donese?Sledeći donese?Sledeći problem koji imamo u vezi sa ovim amandmanom jeste – hoće li moći da doktoriraju po starom studenti kojima se nastavlja ovaj status i na bilo kojoj visokoškolskoj ustanovi na šta imaju pravo, ili samo na visokoškolskoj ustanovi koja danas ima akreditovane doktorske studije iz oblasti iz kojih studenti rade doktorsku disertaciju?Konačno, i ovo je možda jedno od najvažnijih pitanja, na njemu ću se zadržati nešto malo duže, jeste – šta će se dogoditi sa studentima koji su, smatrajući da je rok za završetak doktorskih studija po starom, a to je bio 30. septembar 2015, 2016. godine, istekao, a on je de fakto istekao, upisali doktorske studije po novom, a definitivno su ih upisali, šta će se dogoditi sa tim studentima? Kako će se oni vratiti na studiranje po starom, hoće li imati pravo na to? Jer to je sada već neko stečeno pravo u koje zadiremo. Zašto zadiremo u njega? Zato što mi donosimo zakon. i kusur dana, nakon što je rok za završetak studija po starom istekao, dakle donosimo zakon koji po svakoj sili ima povratno dejstvo.Mi smo probali juče u diskusiji da ukažemo na to da zakon ima povratno dejstvo, da je potrebno da neka odredba zakona, da se nekako u njemu konstatuje da zakon ima povratno dejstvo i da se onda na Skupštini, kada se o tom zakonu glasa, ustanovi opšti interes. To se nije dogodilo.Dakle, mi iako smatramo da svim studentima treba da bude produžen rok, iz razloga što nemamo podatke, nemamo kako da zaključimo da li da bude produžen ili da ne bude produžen, nemamo slojevite podatke, ne znamo o kojim se studentima radi, ne znamo koliko je studenata, nagađamo. Ne možemo da podržimo zakon.Ovaj amandman jeste postao sastavni deo, kao što je predsednica rekla, zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Budući da smatramo da ne sadrži odredbu povratnog dejstva, a morao bi da je sadrži, jer se tiče vremena između 30. septembra i dana u kome zakon usvajamo, praktično ovaj zakon koji usvajamo i po hitnom postupku, po našem sudu, nije ustavan i mogao bi biti oboren, tj. mogao bi biti predmet inicijativa za pokretanje pitanja ustavnosti.

naši budući magistri, budući doktori nauka, jer kao što je rekao prof. Atlagić, da veliki broj ljudi koji dolazi iz opština kao što je opština Svrljig, koje su nerazvijene, gde se teško živi, koji su uspeli da završe fakultet, ali iz nekih svojih razloga, ekonomskih, nisu uspeli da završe magistraturu i doktorat. Mislim da je ovo bilo potrebno.Još jednom se zahvaljujem gospodinu Martinoviću, jer je ovo bilo u pravo vreme, a vi kao Vlada, odnosno vi ministri imate veliko iskustvo i znanje i mislim da ćemo i usvajanjem ovog amandmana i usvajanjem ovog zakona dati mogućnost da veći broj studenata iz opština kao što je moja opština, gde će uspeti da završe fakultete, koji veoma teško tamo žive i svi znamo u kakvom je stanju poljoprivreda i poljoprivredni fakulteti, budući doktori poljoprivrednih nauka, nadam se da će ih biti još više.Pozivam kolege poslanike iz ostalih

ovaj amandman i sve ostale amandmane koji daju podršku mladim ljudima da završe ono što su započeli i da Srbiji bude bolje.Ja ću kao poslanik glasati za ovaj amandman i normalno, glasaću za ostale zakone koje predlaže Vlada na čelu sa našim premijerom gospodinom Vučićem.

Poštovana predsednice, poštovani ministre, kolege narodni poslanici, amandman kolege Aleksandra Martinovića na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju odnosi se na produženje roka za završetak studija svima onima koji su upisali pre stupanja na snagu novog Zakona o visokom obrazovanju, dakle, po tom nastavnom planu i programu, pod tim uslovima i pod tim pravilima.Predloženi pravilima.Predloženi zakon je sadržao samo odredbu da se to odnosi na studente osnovnih studija. Amandman kolege Martinovića je predložio da se produžetak roka za završetak studija po tom nastavnom planu i programu odnosi i na studente magistarskih studija i na studente doktorskih studija.

je istakla i zahtev da se u delu koji se odnosi na produženje roka za završetak studija po starom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima koji se odnose na studente osnovnih studija, istakli smo zahtev da se to odnosi i na studente magistarskih studija i na studente doktorskih studija, i na taj način obezbedili da se ravnopravno odnosi na sve. Taj zahtev smo iskazali kroz amandman koji smo podneli.Imajući u vidu

da se to isto pravo odnosi i na studente magistarskih i na studente doktorskih studija, mi smo zadovoljni. Nas interesuje suština, a suština, ono što sam već iskazao, taj naš zahtev da se odnosi i na studente magistarskih, doktorskih studija je usvojen.Iz tih razloga mi iskazujemo zadovoljstvo i podržavamo taj pristup Vlade koji je uvažio zahteve, čak ne samo i naše poslaničke grupe, nego velike većine poslaničkih grupa mislim da je to najbitnije. Uvažen je zahtev da se odnosi na sve studente i to je razlog zbog čega treba podržati ovo.Na kraju, želim tim studentima, svim studentima, a pre svega građanima Beograda, Beogradu i Srbiji da čestitam današnji dan, Dan oslobođenja Beograda od Nemačkog okupatora 1944. godine. Hvala.

verujem da oko nečega svi možemo da se složimo, podnosioci amandmana, a verujem i svi ostali narodni poslanici, a to je da je motivacija svih nas bila ista, a motivacija da podnesemo ovakav amandman jeste bila načelo ravnopravnosti.Zaista bih voleo kada bismo malo češće u prvi plan stavljali stvari u kojima se slažemo, a ne samo one po kojima se razlikujemo.Želeli razlikujemo.Želeli smo da izjednačimo prava studenata osnovnih studija i studenata postdiplomskih studija, odnosno studenata magistarskih studija i doktoranata, mada istini za volju, nešto je teži posao završetak magistarskih studija, naročito izrada doktorske disertacije, nego završetak osnovnih studija, ali kažem, držali smo se načela ravnopravnosti i to je nešto što je ispravno.Nisu prihvaćeni svi amandmani, ali takođe, nisu ni svi amandmani u istovetnom tekstu. Konkretno, amandman poslaničke grupe SDPS se razlikuje u nekoliko u svom tekstu u odnosu na amandman koji je podneo prof. dr Aleksandar Martinović i naravno da nije mogao biti prihvaćen i jedan i drugi amandman. Nije samo naš amandman taj koji se u tekstu razlikuje u odnosu na ovaj amandman koji je prihvaćen i samim tim postao sastavni deo zakona.Što se mene lično tiče, a verujem da se i kolege iz moje poslaničke grupe slažu, za nas je najvažnije da je ovakav amandman postao sastavni deo zakona, odnosno da smo se pridržavali načela ravnopravnosti i da smo u ovim pravima izjednačili i magistrante i doktorante sa studentima osnovnih studija. To je mnogo važnije nego da li je, za mene bar, a verujem da se i kolege iz moje poslaničke grupe slažu, mnogo važnije nego da li će pisati da je prihvaćen amandman ovog ili onog poslanika.Direktan povod za podnošenje ovog amandmana koji smo mi kao poslanička grupa, odnosno nekoliko poslanika naše poslaničke grupe podneli jeste bila komunikacija sa studentima, kao i profesoru Stojimiroviću i profesoru Atlagiću, i nama su se obraćali neki studenti. Konkretno, ja sam razgovarao sa jednim doktorantom i zbog toga bih hteo da podelim sa vama taj razgovor, ministre, iz razloga što upravo taj problem koji ima ovaj doktorant jeste jedan od razloga zašto smo došli u ovu situaciju. O čemu se radi? Ovaj doktorant je završio svoju doktorsku disertaciju, ispunio je sve formalne uslove za doktoriranje, odnosno da odbrani svoju doktorsku disertaciju, osim što je na fakultetu, koji je jedan od fakulteta na Beogradskom univerzitetu, su nešto drugačija pravila od onih koja ja kao neko ko učestvuje u univerzitetskom radu poznajem.Dakle, pravila koja ja poznajem jesu da kada vam časopis, koji se nalazi na SCI listi, dakle, časopis koji je prihvaćen od strane Ministarstva prosvete, prihvati rad i da vam potvrdu da će taj rad biti objavljen, to se smatra kao ispunjen uslov, odnosno dva rada treba da imate, za odbranu doktorske disertacije. Konkretan fakultet to ne prihvata kao ispunjen uslov, nego zahteva da taj rad bude objavljen. Svako ko je bilo kada učestvovao u univerzitetskom radu zna da nekad može da prođe i šest meseci, pa čak i godinu dana, do objave određenog naučnog rada.Ono što ja želim da kažem ministru, odnosno zbog čega želim da na njega apelujem. Jeste da osim ovog načela ravnopravnosti, koji uspostavljamo prihvatanjem amandmana koji je podneo prof. Martinović, ja bih voleo da još jedno načelo uspostavimo, a to je načelo predvidljivosti.Nemam ništa protiv da određeni fakulteti opravdavaju ili kreiraju svoj elitni status time što postavljaju više kriterijume, bilo da se radi o kriterijumima za doktoriranje, bilo da se radi o kriterijumima za izbor u određeno znanje ili izbor u više zvanje. Molim vas, strogo formalne procedure, barem ja smatram, treba da budu iste na svim fakultetima. Zašto bismo razlikovali strogo formalne procedure od fakulteta do fakulteta? Ne uspostavlja se elitni status nekog fakulteta time što neku strogu formalnu proceduru napravite takvom da bude komplikovanija za studente.Zašto bi neki doktorant na jednom fakultetu imao pravo da doktorira zato što ima objavljena dva rada, odnosno zato što će njegova dva rada biti objavljena u adekvatnom časopisu, a neki drugi student ne može da doktorira, odnosno ne može da bude izabran u više zvanje zato što njegovi radovi još uvek nisu objavljeni, jer kažem to nekada može da traje prilično dugo?Dakle, ono na čemu insistiram, pod znacima navoda, jeste da vidimo sa fakultetima da li je moguće da napravimo sistem koji će važiti svugde isti, a to je sistem koji će obezbediti to načelo predvidljivosti, da suština, odnosno smisao bude iste forme, a nikako ne obrnuto. Zahvaljujem.

poslanici opozicije čude i bune protiv toga. Ja se čudim otkud vama ta takva naivnost.Ovo je jedan način kako inače funkcioniše Vlada. Šta se sada čudimo metodologiji kako smo došli do toga da se usvoji baš amandman šefa poslaničke grupe vladajuće stranke? Pa, kada se to nije desilo?To je metafora. Ovo kako se desilo sa usvajanjem tog amandmana, to je metafora rada aktuelne vlasti. Dobro je, ja se nadam, ne ovi studenti koji sede gore i od njih očekujem da okončaju svoje studije na vreme, nego je dobro da i oni koji su okasnili iz bilo kojih razloga dobiju novu šansu. Tu nema nikakve dileme.Problem je samo zašto mora to da prođe kroz jednu lošu metodologiju, kao što je to bilo i do sada. Zašto to Vlada nije predložila u svom Predlogu zakona? Zašto to Vlada nije predložila na vreme? Zašto upadamo u sve proceduralne probleme za koje smo od koleginice Jasmine čuli argumente? Zašto se sve to dešava? Zato što ova vlast vlada.Šta se desilo? Došlo je do promene stava. Znači, pre dva meseca sam ministar je rekao da su svi bili protiv toga, a evo danas su svi za to, i to je isto metafora ove vlasti. sto nekih da se pokolje, ako treba, danas se pred njima klanjamo, i to je promena vlasti, stava i možemo da kažemo da je to legitimno. Govorim o amandmanu vrlo i jedno poslovično udvorištvo manjih koalicionih partnera najveće stranke, pa smo čuli tri diskusije kolega koji su u toj poslaničkoj grupi ili su u nekim drugim grupama, a koji su spremni da glasaju za ovaj amandman po svaku cenu.

mislim da je jako dobro, još jednom da kažem, što se produžava. Nema nikakvog razloga da Vlada ne pokaže malo veći sluh prema tome da kada vidi da imamo iz pet, šest različitih poslaničkih grupa iste predloge da, bar kaže u jednoj rečenici da se ne prihvata zato što je usvojen amandman čijim usvajanjem se usvajaju i vaši predlozi. Ne, odgovor je, zamislite, da se ne usvaja amandman koleginica i kolega zato što je usvojen već jedan amandman. Po kom to zakonu? Po kojoj to logici? Da li bilo koji student, da li ovi dobri studenti koji sede gore ili ovi studenti koji imaju šansu da završe fakultete mogu da shvate kako je moguće da se nešto odvija samo zato što je usvojeno nešto drugo, a isto je ili je slično, možda ne svaki zarez, ali suštinski je to isto? Zato se razlikuju vlasti koje su spremne da komuniciraju sva svojim političkim oponentima, da čuju druga mišljenja, da kada se desi i ta lepa situacija da se mišljenja različitih političkih subjekata približe ili postanu istovetna da se to pohvali, a ne da to bude razlog da se na najbahatiji način kaže – ne, ne, mi smo se setili toga, niko drugi.Argument da je pitanje ko kada predlaže amandman je besmislen sam po sebi. To može da bude u u trci na sto metara ili u maratonu, ali u parlamentu ne, a i to nije tačno, jer su neke koleginice dale predlog amandmana, koji je suštinski isti kao i ovaj prihvaćeni od strane Vlade, pre nego što je to uvaženi kolega dao. Morate da imate sluh Morate da imate sluh za to kada treba da date taj amandman.Dao sam dva amandmana. Jedan je praktično, suštinski usvojen na ovaj način, jer je usvojen amandman kolege i ne treba niko da me hvali zbog toga, ali imam problem sa odbijanjem amandmana na član 4.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam očekivao nešto više, ali mislim da je smisao opozicije bio da tekst amandmana, koji su predložili oni, bude usvojen. Da li višak suete i manjak znanja, uglavnom, ja da sam opozicija, bio bih srećan što sam doprineo da većina, vladajuća većina usvoji ono što opozicija misli da određenoj grupi odgovara. Ovom prilikom studenti su u pitanju. Na njihovom mestu ja bih bio srećan zato što je neko rešenje prihvaćeno, bez obzira u čijem tekstu i čije je ime potpisano. Kao Kao što sam već rekao, znanje ima granice, neznanje nema.Ja bih povodom ovoga rekao da ovde niko ništa nije govorio, a moj kolega poljoprivrednih posebno, zato što kolega Pavićević nije tu. On bi svakako rekao više. Međutim, na čudan način je eliminisan, onako akademski čestito. Moram priznati da meni nedostaje, a mislim da mom kolegi više nedostaje i ne znam ko će paziti na njega kada sledeći put dođe u Skupštinu i popije neku više, ali da se vratim na amandman…

iz prostog razloga zato što se neki doktorati drže po šest meseci u fijokama.Takođe, kad je reč o znanju, znanje je, neko je rekao kao veslanje uz vodu, čim prestaneš da veslaš vraćaš se unazad. Ja se bojim da su se mnogi profesori vratili unazad i da nisu na vreme dopunili svoje znanje. Velika je razlika između znanja i zvanja, zato mi nešto moramo učiniti, da proverimo i šta to profesori stvarno znaju. Da vidimo koja je razlika između njihovog znanja i zvanja, jer mnogi, kako mi to seljaci kažemo zabušavaju u dopunjavanju svog znanja i onda zbog toga trpe studenti,

Znanje je bogatstvo koje svog vlasnika svuda prati, očigledno je da je moj kolega poljoprivrednik danas došao siromašan. Hvala. Hvala.